na kraju sjednice najavio jeste - Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Austrije o policijskoj suradnji, s Konačnim prijedlogom zakona,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 Raspravu su proveli Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. O toj točci dnevnog reda glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti.